Доклада. Ще Ви помоля в резюме, защото са доста докладите. Общо взето заключенията може би са близки! Заповядайте. ДОКЛАДЧИК

На свое редовно заседание, проведено на 20 септември 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди внесения от Министерския съвет,

В Доклада се съдържа оценка на рисковете и заплахите за националната сигурност в областта на финансовата и икономическата система, външната среда за сигурност, сигурността в областта на енергийната, образователната система, миграционните и бежански аспекти на националната сигурност. Анализирани са и политиките за защита на националната сигурност, в които са отразени и тези в областта на правосъдие, вътрешен ред, отбрана, киберсигурност, противодействие на корупцията. Очертани са и основните приоритети в дейността по защита на националната сигурност през 2017 г. Анализирана е външната среда за сигурност и са посочени рисковете и опасностите, които са резултат на променената стратегическа среда в Европа и Черноморския басейн. Като основен риск и заплаха за националната сигурност е изведена заплахата от терористични актове. В тази връзка правителството е предприело редица стратегически и оперативни действия за противодействие на радикализацията и тероризма. С Решение № 1 от 5 януари 2016 г. на Министерския съвет е приет Национален план за противодействие на тероризма, с който се създава организация за реагиране, управление на силите и компетентните структури за предотвратяване и неутрализиране на терористични заплахи и овладяване на последствията при осъществяване на терористичен акт. В тази посока са създадените със заповед на министър-председателя Консултативна група по противодействие на тероризма и През месец декември 2016 г. е приет Закон за противодействие на тероризма. Към ДАНС е създадено Национално звено за получаване и обработка на резервационни данни за пътниците, превозвани по въздух. Като ефективна мярка се отчита и изграждането на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница, завършване на интегрираната система за наблюдение за ограничаване на незаконната миграция. През 2016 г. са проведени 2 национални и 415 полицейски и специализирани операции за разкриване на незаконно пребиваващи граждани на трети страни. Миграционният натиск е риск, който налага прилагането на дългосрочни мерки за изграждане и поддържане на преградни съоръжения, както и за повишаване капацитета на службите за сигурност и обществен ред. вътрешните работи през 2017 г. като: гранична сигурност, повишаване способностите за противодействие на тероризма и радикализацията, противодействие на престъпността, повишаване на ефективността на превантивната дейност, осъществявана от полицейските органи на МВР, международното сътрудничество и интегритет в борбата срещу рисковете и заплахите за националната ни сигурност. В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов, Десислав Чуколов, Станислав Владимиров, Георги Андреев, Димитър Стоянов и Цветан Цветанов. Въз основа на проведеното обсъждане Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа

г., № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г. На заседание, проведено на 21 септември 2017 г., Комисията по външна политика разгледа Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. Мотивите към Проекта за решение бяха представени от секретаря на Съвета по сигурността към Министерския съвет Георги Кръстев. Частта „Външна политика за сигурност“ представи Георг Георгиев, заместник-министър на външните работи. В обсъждането участва Димитър Георгиев, председател на Държавната агенция „Национална сигурност“. Докладът е изготвен в съответствие с разпоредбите на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност Основната цел на Доклада е да представи оценката на изпълнителната власт за състоянието на националната сигурност и действията на държавните институции за справяне с рисковете и заплахите в сферата на сигурността през 2016 г. Очертани са тенденциите за развитието на рисковете за националната сигурност и политиките, предприети за справяне с тях. В Доклада се съдържат оценки на външнополитически събития в многостранен и регионален аспект. Оценена е средата за сигурност в съответствие с дефинираните национални интереси. Представена е работата в секторните политики за противодействие на рисковете и заплахите за националната сигурност. На базата на изготвени изводи са очертани перспективите и предизвикателствата пред националната сигурност. Република България провежда последователна политика за защита на националните си интереси, използвайки инструментите на международното сътрудничество, реализирайки възможностите от активното членство в ЕС, НАТО, ООН, ОССЕ и други международни организации. С Доклада са представени действията и мерките, предприети от българската държава, за справяне с рисковете за националната сигурност от външнополитически характер. В рамките на дискусията членовете на Комисията по външна политика дадоха положителна оценка относно експертизата на Доклада. Народните представители изразиха позиции за конкретни текстове в Доклада. Въз основа на проведеното обсъждане, като се има предвид, че с Доклада се постига основната цел за обективна информираност на Народното събрание и обществото за резултатите от провежданата политика в областта на сигурността,

Комисията по отбрана – заповядайте, господин Манушев. След това е Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагане и използване на СРС-та.

На заседание на 13 септември 2017 г. Комисията по отбрана обсъди Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 28 август 2017 г. В заседанието участваха 20 народни представители. На заседанието присъства и секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет Георги Кръстев, който представи Доклада и мотивите към него. Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. е изготвен на основание чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, както и на Стратегията за национална сигурност. Приет е от Министерския съвет с решение № 482 на 28 август 2017 г. Господин Георги Кръстев подчерта, че Докладът е изготвен от работна група, назначена със заповед на министър-председателя Р 64/22 март 2017 г. Използвани са материали от всички ведомства и служби за сигурност. Внасянето на Доклада е синхронизирано с Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили и е съобразено с промените в него. В Доклада са представени оценки за рисковете, опасностите и заплахите пред националната сигурност, за политиката за национална сигурност, за действията, които институциите планират да предприемат през следващия период. Обстойно са разгледани аспекти на основните елементи на системата за национална сигурност, както и съществуващите и зараждащи се рискове, опасности и заплахи за страната.

за представяне на дейностите по отношение на сектора за сигурност и отбрана и за относително новите акценти като „хибридните войни“ и киберсигурността. Отчетени са резултати за системата за защита на националната сигурност. Очертани са основни задачи в условията на ограничени финансови ресурси за противодействие на съществуващите и нови опасности и заплахи за националната сигурност на В Доклада е отделено място на реализирането на Стратегията за национална сигурност в областта на отбраната. Посочва се значението и хода на изпълнението на приетата от Народното събрание „Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили 2020 (Програма 2020)” и „Плана за развитие на въоръжените сили 2020 В обсъждането на Доклада взеха участие народните представители Славчо Велков, Христо Гаджев и Милен Михов. В изказванията си народните представители се обединиха около разбирането, че Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. отразява предизвикателствата за националната сигурност. Има тревожни констатации за състоянието на елементи на системата за национална сигурност и по отношение на политиките за подобряване на състоянието на сигурността на страната. Прави впечатление, че Докладът не се ограничава с оценките и действията през 2016 г., а отразява предприетите действия през настоящата година, което е положително. В хода на изказванията се направиха и критични бележки, като посочването в анализа на външната среда за сигурност на Русия като заплаха, недостатъчното присъствие на въпроси, като етнорелигиозната сигурност, задълбочаващата се ситуация на Корейския полуостров и киберсигурността, с оглед на предстоящото председателство на Съвета на ЕС. Отговори на въпроси даде секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет, като поясни, че Докладът е разделен на констативна част, политики и предстоящи дейности. Във Втория раздел обстойно е пояснено какво се прави по киберсигурността, а етнорелигиозната сигурност присъства в други подраздели.

Европейското пространство, както и действията в съседни територии – Крим, Украйна, Черно море, Източното Средиземноморие. Въз основа на проведените дебати и изказаните мнения, Комисията по отбрана с 12 „за“,

за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения разгледа и обсъди Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност в Република На заседанието присъстваха: господин Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет; господин Красимир Ципов, заместник-министър на вътрешните работи; господин Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната;

Основни изводи за състоянието на националната сигурност на Република България и насоки за развитие (Раздел III). В изказването си подчерта, че по своето съдържание Докладът следва структурата на Стратегията за националната сигурност и обърна внимание на новия момент в Доклада киберсигурността. В последвалата дискусия народният представител Славчо Велков изрази становище, че Докладът е непълен поради незасегнатите в него въпроси на: транспортната сигурност, граничната сигурност, авиационната сигурност, метрополитена, дипломатическата сигурност и други. Народният представител Филип Попов оцени посочването само на една конкретна държава в Доклада като предпоставка за формиране на негативно отношение към нея и заяви, че няма да го подкрепи. В отговор на изразените мнения господин Кръстев изясни, че в другите раздели на Доклада са представени отговорите на въпросите, касаещи транспортна, гранична, социална и други аспекти на сигурността, както и че са споменати и други държави. Положителна оценка за Доклада даде народният представител Цветан Цветанов, който заяви, че в Доклада са застъпени всички аспекти на националната сигурност, но представителите на БСП са чели само една от всичките

до данните по Закона за електронните съобщения прие следното Становище: Предлага на Народното събрание да не приеме Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност в Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29

господин Динев. Ако може, в резюме да бъде, не толкова дълъг.

Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 4 октомври 2017 г., разгледа и обсъди Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2016 г. На заседанието присъства Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурност към Министерския съвет. Годишният доклад бе представен от Георги Кръстев. По оценката на рисковете, опасността и заплахите за националната сигурност бе отбелязано текущото състояние на на икономиката – ръст на брутния вътрешен продукт, ръст на брутната добавена стойност, увеличаване на преките чуждестранни инвестиции, намаляване на безработицата, увеличаване на производителността на труда, намаляването на търговския дефицит като процент от брутния вътрешен продукт, възстановяване на туристопотока. Във Втория раздел на Доклада относно политиките за защита на националната сигурност е коментирана дейността на специализираните органи. В Третия раздел, третиращ основни изводи за състоянието на националната сигурност и насоки за развитие, са посочени сравнително оптимистични прогнози за икономическо развитие и стабилност на страната. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 7 народни представители, „въздържали се” – 3 и „против” – 8, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г.“ Благодаря, уважаеми господин Динев. Следващата е Комисията по правни въпроси. Заповядайте, господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Преди да Ви запозная със Становището, моля за процедура за удължаване на пленарното време в днешния ден до приключване на дебатите

Благодаря Ви. Представям на Вашето внимание „СТАНОВИЩЕ относно Годишен доклад за състоянието на националната сигурност България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г. На свое заседание, проведено на 13 септември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди този Доклад. На заседанието присъства господин Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Докладът беше представен от господин Георги Кръстев, който отбеляза, че основната му цел е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност през 2016 г., както и за действията, които институциите на държавна власт планират да предприемат през следващия период. В област „Правосъдие“ според Доклада през 2016 г. са инициирани, разработени и приети редица законодателни промени за създаване на условия за осъществяване на съдебната реформа. Като основен акцент се отбелязва приетите от Народното събрание измененията и допълненията на Закона за съдебната власт. В хода на дискусията участваха народните представители Валери Жаблянов, Данаил Кирилов, Йорданка Фикирлийска и Явор Нотев. Господин Жаблянов изрази несъгласието си с констатацията в Доклада за заплахата, която произтича за нашата национална сигурност от страна на

внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г.“ Предвид проведеното гласуване Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание следния „Проект! РЕШЕНИЕ

Приема Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г.“ Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Следващият доклад е на Комисията по труда, социалната и демографската политика. След това е докладът на Комисията по енергетика. Заповядайте, д-р Адемов.

Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 20 септември 2017 г., разгледа и обсъди Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България за 2016 г., с вносител Министерският съвет. На заседанието присъства господин Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който представи Годишния доклад за състоянието на националната за 2016 г. Той посочи, че Докладът е изготвен на основание разпоредбите на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност и в съответствие с т. 157 от Стратегията за националната сигурност. него са представени дейностите на институциите в защита на националната сигурност и реализиране на националните интереси. Докладът съдържа оценки за рисковете и заплахите за националната сигурност и планираните политики и действия за избягването им. Годишният доклад очертава картината на сигурността в икономиката, вътрешния ред, енергийната и социалната сигурност, отбраната и външната политика и прави анализ на рисковете от противоречивите процеси вътре в страната и извън нея и отражението им върху различните сфери на обществения и икономическия живот в България. В материята от обхвата на компетенции на Комисията по труда, социалната и демографската политика е информацията относно някои аспекти на социалната сигурност. Първи раздел „Оценка на рисковете, опасностите и заплахите за националната сигурност на Република България” се съдържат обобщени констатации относно факторите с дълготрайно негативно въздействие върху социалната сигурност, сред които са негативните демографски процеси, ниската образованост сред висок процент от населението, натискът на икономическата криза и отражението й върху положението на маргинализираните общности, миграционната криза, нарастващият брой социално изключени лица, увеличаване на хората със затруднена реализация на пазара на труда. През 2016 г. населението в България продължи населението в България продължи да намалява. По данни на Националния статистически институт към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 153 784 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. населението на страната намалява с 48 414 души, или с 0,7%. В Доклада се подчертава, че демографската криза води до съществени регионални икономически дисбаланси. Като резултат териториалното разпределение на населението е неравномерно, което се отразява неблагоприятно върху икономическото развитие на страната. Увеличава се мобилността на населението, което води до многоаспектни проблеми в социалните ролеви ролеви отношения – икономически, трудови, професионални, семейни и други. Поради застаряването на населението продължава да нараства възрастовата зависимост. Към 31 декември 2016 г. общият коефициент на възрастова зависимост е 52,4%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст. За сравнение, през 2005 и 2015 г. този коефициент е бил съответно 44,5 и 51,2%. Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40,4 години през 2001 г. нараства на 41,2 години през 2005 г. и достига 43,3 в края на 2016 г. Коефициентът на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години), показва още една тревожна тенденция на намаляване на възпроизводството на трудоспособното население. През 2001 г. всеки 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са били замествани от 124 влизащи в трудоспособна възраст, докато през 2014 г. влизащите в трудоспособна възраст са 64 на всеки 100 излизащи. Във Втория раздел „Политики за защита на националната сигурност” се съдържа информация относно политиките по заетостта, повишаването на квалификацията и демографските въпроси, провеждани през 2016 г. Активната политика на пазара на труда през отчетната година е насочена към подкрепа за постигане на устойчив икономически растеж и разкриване на нови работни места. Тя е реализирана чрез изпълнението на Националния план за насърчаване на заетостта, финансиран от държавния бюджет със 73 млн. лв. и средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Активната политика на пазара на труда приоритетно е насочвана към целевата група на безработни младежи на възраст до 29 години, безработни на възраст над 50 години, продължително безработни, безработни с ниска квалификация и недостиг на ключови компетентности, с акцент лица от ромски произход, хора с увреждания, обезкуражени лица. В резултат от цялостната дейност на Агенцията по заетостта, над 260 хиляди безработни започват работа, от които на първичния пазар над 217 хиляди, по програми за заетост и насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта – 22 386 лица, като от тях 2020 лица продължават да работят от предходната година. Спрямо 2015 г. започналите работа нарастват с 6,2% или 15 401 лица, в резултат на увеличението на постъпилите на работа на първичния пазар. Включени в нова заетост са общо 20 366 лица, ресурси“ – 23 159 лица. В обучение за професионална квалификация и ключови компетентности са включени 16 641 безработни лица. Приетите в началото на месец ноември 2016 г. промени в Закона за насърчаване на заетостта имат за цел също така да подпомогнат изпълнението на специфичните препоръки на Европейската комисия към България, както и да създадат условия за по-успешно срещане на търсенето и предлагането на работна сила; повишаване на резултатността на активната политика на пазара на труда; подобряване достъпа до пазара на труда, особено за най-уязвимите групи; намаляване на административните разходи за предприятията, които осигуряват временна работа и облекчаване на регистрационния режим за тях. В третия Раздел „Основни изводи за състоянието на националната сигурност и насоки за развитие” в областта на социалната сигурност са очертани насоките на политиките в следните направления за следващия период: повишаване качеството на работната сила; ограничаване на безработицата и включване в заетост на представители от неравнопоставените групи на пазара на труда; развитие на социалния диалог; продължаване изпълнението на реформата в пенсионната система и осигуряване на финансовата й устойчивост; повишаване качеството и ефективността на контрола по спазване на трудовото законодателство; ускоряване процеса на деинституализация в специализираните институции за възрастни хора с увреждания; подобряване положението на ромите. Особено внимание е отделено на необходимостта от прилагане на интегриран подход и междусекторно сътрудничество за постигане на целите на Актуализираната стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г.“ последвалата дискусия народният представител Весела Лечева от БСП изрази становище, че Докладът изразява склонност към определено антируско настроение и тяхната група няма да подкрепят доклада. Народният представител от парламентарната група „Обединени Патриоти” Павел Шопов счита, че не Русия е голямата заплаха пред България. И потвърди, че България трябва да води балансирана политика към Русия. В отговор господин Георги Кръстев поясни, че Годишният доклад за състоянието на националната сигурност обобщаващ и в него не се съдържат текстове, които създават антируски настроения в обществото. И не бива да се правят заключения като се вадят цитати от контекста. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 11 гласа „за“, 8 гласа „против“ и 2 гласа „въздържали се“ Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение

На заседанието присъстваха от Министерски съвет: господин Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността. Докладът, представен от господин Георги Кръстев, е изготвен в изпълнение на Стратегията за национална сигурност на Република България, приета с решение от Народното събрание и на разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление

на зависимост на страната от един доставчик на енергоресурси – Руската федерация, и недостатъчната междусистемна свързаност на Република България със съседните страни, както и кризата между Русия и Украйна и произтичащата от нея непосредствена заплаха от прекъсване на транзита на природен газ. Отчитайки необходимостта от намаляване на зависимостта на България от един доставчик на природен газ, в началото на 2017 г. Европейската комисия одобри за финансиране два от проектите от общ интерес на „Булгартрансгаз“ ЕАД, а именно дейностите по проучване за газоразпределителен център „Балкан“ и за дейности по модернизацията на газопреносната система. Ключово значение за гарантиране на енергийната сигурност има и развитието на собствения добив на нефт и природен газ. Напредването на проучванията в блок „Хан Аспарух“ в Черно море, както и приключеният конкурс за проучване на блок „Силистар“ са част от най-сериозните стъпки за реална диверсификация. Риск за енергийната система представлява натрупаните задължения на НЕК ЕАД към БЕХ ЕАД, както и на „Топлофикация София“ ЕАД към БЕХ ЕАД и на другите топлофикационни дружества към „Булгаргаз“ ЕАД. България е една от последните страни в Европейския съюз, която все още не е либерализирала напълно електроенергийния си пазар. Това създава негативно отражение върху пазара на електроенергия и създава редица проблеми, в това число социално напрежение сред крайните клиенти, индустриалните консуматори, производители на електроенергия и останалите участници в процеса търговия и потребление. В последвалата дискусия народният представител Искрен Веселинов направи коментар относно липсата в доклада за ситуацията около ТЕЦ Варна, който от няколко години не произвежда електроенергия, заради което би следвало да му се отнеме лицензът, като се има предвид че ТЕЦ Варна е изключително важен както за националната енергийна мрежа, така и за безопасността на енергийните доставки. Народният представител Таско Ерменков изрази несъгласие с констатацията в доклада, че България осигурява 70% от брутното си енергийно потребление от внос. Според данни на „Евростат“ за Европейския съюз брутното потребление на енергия от внос е около 54,5%, а България е още по-ниско – около 34,5%. Народният представител Таско Ерменков не е съгласен също така с твърдението в доклада, че България може да получава 500 милиона кубически метра газ през реверсивната връзка с Румъния. Народният представител Валентин Николов допълни, че в доклада е трябвало да намери място и продажбата на Дружеството „ЧЕЗ-България“. Процедура е започнала още миналата година и касае една трета от потребителите в България. Делян Добрев направи коментар, че е удачно да се помисли за въвеждането на ред, при който, първо, комисиите в парламента да гласуват текстовете или позицията, която да влезе в този доклад, и след това Министерският съвет да я включи в самия доклад. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика с 12 гласа „за”, 7 гласа ”против” и 3 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за Годишен доклад

На свое редовно заседание, проведено на 13 септември 2017 г., Комисията по образованието и науката разгледа Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на

В заседанието взеха участие Красимир Вълчев – министър на образованието и науката; Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката; Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката; Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността при Министерския съвет. „Годишният доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. бе представен от господин Георги Кръстев. Годишният доклад за състоянието на националната сигурност е изготвен в изпълнение на Стратегията за национална сигурност и на Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. Докладът има за цел да представи общите оценки за състоянието на сигурността по отделни направления и политиките за сигурност. Образованието и образоваността на българските граждани са от жизненоважно значение за националната сигурност, дефинирани в Стратегията за национална сигурност. В Доклада са представени основните проблеми в сферата на образованието като отпадане от училище, недостатъчно качество на образованието, особено в някои региони и сред някои общности. В последвалата дискусия народният представител Стоян Мирчев изказа неудовлетвореност от отсъствието в доклада на данни за функционалната неграмотност, от която произтича проблемът с гето обществата в България. От Доклада не е видна политиката на Европейския съюз относно мигрантите и мигрантския поток и навлизането на радикални клетки в цяла Европа. Според него Докладът не е изготвен в България и е геополитическа поръчка. На поставените въпроси господин Кръстев отговори, че докладът е изготвен в изпълнение на задача от правителството и не е геополитическа поръчка. Функционалната неграмотност не е причина за гетоизирането на определени общности, а необразоваността. Ниската степен на образование, маргинализацията, дезинтеграцията на обществото са посочени в други раздели на Доклада като причина за опасността от разпространяването на радикализация, поради което той следва да се разглежда в цялост. След проведено гласуване с 11 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 2 гласа „въздържали се“ Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание да приеме Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г.“ Благодаря Ви. Благодаря, уважаема госпожо Стоянова.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

На свое редовно заседание, проведено на 13 септември 2017 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Проект за решение за приемане на Годишен доклад за национална през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерски съвет на 29 август 2017 г. На заседанието от Министерството на околната среда и водите присъстваха Петьо Петков – началник отдел „Правен”, и Първолета Лулева – началник отдел „Опасни химични вещества”. Председателят на Комисията по околната среда и водите Ивелина Василева отбеляза, че за втори път опазването на околната среда е включено в този Доклад, тоест безспорно това е част от националната сигурност и е важно тези въпроси да бъдат разгледани, след което даде думата за кратко представяне на доклада от представителите на Министерството на околната среда и водите. Първолета Лулева обърна внимание, че Докладът е изготвен от друго ведомство – Министерство на отбраната, като Министерството на околната среда и водите е направило в срока за консултации по текстовете, предложени в Проекта на доклад, редакция в раздела, който касае природни бедствия и промишлени аварии, пътно-транспортни произшествия и по формулирането на актуални текстове, свързани с установеното състояние на сигурността, относно аварии, възникващи в предприятия с нисък и висок рисков потенциал. Тя посочи още, че законодателните мерки и инициативи в тази посока и най-вече предложенията, свързани с изменение на законодателството, със засилването на контрола и координацията между контролните и компетентните органи, промените, които бяха направени в Закона за опазване на околната среда, свързани с транспониране на директивата относно контрола по предотвратяване на опасностите от големи аварии с опасни вещества в предприятия с висок и нисък рисков потенциал. Докладът за състоянието на националната сигурност има за цел да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността на политиката за национална сигурност през 2016 г., както и за действията, които институциите планират да предприемат през следващия период. Докладът има съществено значение за информиране на публичните институции и граждански организации в други държави, както и на структури на НАТО, Европейския съюз и международни организации относно политиката за сигурност на Република България. Доклада наред с традиционните аспекти на националната сигурност – отбрана, външна политика, външна сигурност, борба с тероризма и стратегия за киберсигурност са включени и екологични, включително по отношение на сигурността в отношенията човек-природа, където намира място подобряване ефективността на контролната дейност от Министерството на околната среда и водите, целенасочена политика в управлението на отпадъците, намаляване и прекратяване на преките и непреките рискове за човешкото здраве. Средата на сигурност осигурява още намаляването на екологичните рискове, свързани със замърсяването на почвите, водите и въздуха, въздействието върху биологичното разнообразие и осигуряване на редуциране на парниковите емисии. Отчита се проблемът с наднормените нива на прахови частици, което е свързано и с недостатъчно ефективни мерки от страна на местните власти. Не на последно място, е поставен и рискът от финансови санкции на държавата за неизпълнение на поети ангажименти в областта на околната среда.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ще Ви представя „Д О К Л А Д относно Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., г., № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г. На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 14 септември 2017 г.,

В заседанието взе участие Георги Кръстев, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет. Годишният доклад съдържа информация и оценки за вътрешнополитическите събития, за процеси по реализиране на международни проекти и за събития в конфликтни райони в други държави. Основната цел на доклада е да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност през 2016 г., както и за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат. По отношение на политиката за опазване на културно-историческото наследство в доклада е акцентирано върху престъпното посегателство срещу археологическото движимо културно наследство незаконно търсене, съхранение, износ, трафик и последваща търговия извън страната. Все по-голям проблем стават и престъпленията, извършени срещу недвижими културни ценности – архитектурни културни ценности и резервати. Констатират се сериозни недостатъци на системата за охрана и осигуряване на безопасност на културните ценности, недостатъчна експертна и техническа обезпеченост за поддържане на системите за сигурност и готовност за реакция в случай на въоръжен конфликт или бедствие. Взаимодействието на Министерството на културата с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата в борбата с незаконните посегателства срещу културни ценности се осъществява чрез участие в съвместни проекти за укрепване на административния капацитет и изграждане на електронни системи за обмен на информация. То остава сериозно затруднено поради липсата на специализирани звена, чести промени в организацията на структурите, изпълняващи дейностите по опазване на културното наследство, широкия обхват на националната система за опазване на културното наследство и липсата на изградени ефективни механизми за взаимодействие. Във връзка с дейността на чужди специални служби е обърнато внимание, че се провеждат мероприятия за влияние върху общественото мнение, включително чрез използване на средства за масова информация. След проведено гласуване резултатите са: 7 гласа „за”, 7 – „против“, и 1 – „въздържал се”. Комисията по културата и медиите не подкрепя Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34,

Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., № 702-00-34, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 14 септември 2017 г., съвместно с Комисията по енергетика, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., г., № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г. В заседанието на комисията взе участие господин Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който представи доклада и Проекта за решение. Докладът е изготвен в изпълнение на Стратегията за национална сигурност на Република България, приета с Решение от Народното събрание и на разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност. доклада са представени оценките за рисковете, опасностите и заплахите, за ефективността и ефикасността на политиките за националната сигурност и предприетите действия от държавните институции за справяне със заплахите в сферата на сигурността. Представени са и анализи за тенденциите за развитието на рисковете за националната сигурност и действията, които държавните институции планират да предприемат през следващия период за справяне с тях. доклада се съдържат оценки на вътрешнополитически и външнополитически събития, на процеси по реализиране на международни проекти и за събития в конфликтни зони извън границите на страната. Средата за сигурност е оценена в съответствие с дефинираните национални интереси, като е представена дейността в секторните политики за противодействие на рисковете и заплахите за националната сигурност. Очертани са основните задачи в прилагането на приетите нормативни и стратегически актове, както и съпътстващи мерки за противодействие на заплахите пред националната сигурност на Република България. На базата на изводите са очертани перспективите за националната сигурност за 2017 година. Дейностите в областта на регионалното развитие и благоустройството са включени само в Раздел втори от доклада – „Политики за защита на националната сигурност на В раздела е обърнато внимание на дейностите, които ще бъдат реализирани по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020.“ В областта на жилищната политика са представени резултатите от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Отчетени са и резултатите в областта на политиките, свързани с експлоатацията, изграждането, реконструкцията и модернизацията на водоснабдителните и канализационните системи и съоръженията на населените места. дейностите по геозащита е приета Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015 – 2020 г. дейностите по изграждане и поддържане на пътната инфраструктура е представена информация за различните класове пътища, които са новоизградени, реконструирани, рехабилитирани и ремонтирани през 2016 г. по различни програми и проекти. В хода на дискусията изказалите се народни представители обърнаха внимание на липсата в доклада на някои съществени и важни въпроси за националната сигурност в областта на регионалното развитие и благоустройството като анализ на състоянието, изводи, препоръки и мерки за преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в развитието на отделните райони на страната. В доклада е посочено, че е разработена Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, планинските, полупланинските и граничните слабо развити райони, която все още не е приета от Министерския съвет. Бяха отправени препоръки при изготвянето на следващите годишни доклади да бъде направен анализ на политиките за сигурност в регионален и местен аспект, като се обърне внимание на структурата, кадровата и финансова обезпеченост на дейността на органите на местните власти и нейното отражение в сферата на сигурността, като бъдат разгледани специфичните заплахи за отделни общини и региони, които не са застъпени в настоящия доклад. От страна на представителя на вносителя бе изразено съгласие с направените забележки и уверение, че изразените становища и позиции ще бъдат взети предвид при изготвянето на следващите годишни доклади за състоянието на националната сигурност на Република България. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа “за”, 4 гласа “против” и 3 гласа “въздържали се”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! „ДОКЛАД на Комисията по земеделието и храните относно Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г., г., № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г. Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 13 септември 2017 г., на на което обсъди Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. В заседанието на комисията взеха участие господин Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността при Министерския съвет; от Министерството на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – министър, Докладът беше представен от Георги Кръстев. Той отбеляза, че докладът не представлява отчет за изпълнението на дейността на отделни институции, а оценка на общото състояние на националната сигурност, на провежданите политики и обобщени изводи по приоритетни области. В частта, която касае земеделието и горите, докладът представя представя основни констатации за състоянието в сектора, съществуващите рискове, извършените дейности и предприетите мерки. Подчертана е ролята на селското стопанство за обезпечаване на достатъчно количество продукти и храни за населението и за безопасността на храните по хранителната верига. Отбелязано е стабилното развитие на аграрния отрасъл, като е посочено, че ръстът на физическия обем на произведената селскостопанска продукция и възможностите за доставка на хранителни продукти от други държави-членки на Европейския съюз, или трети страни, създават предпоставки за намаляване на рисковете, свързани с гарантиране на продоволствената сигурност на страната. Особено внимание е отделено на опасността и щетите от горските пожари, в резултат на които настъпва сериозно увреждане на екосистемите, нарушава се тяхната устойчивост и настъпва деградация на земите. Отчита се рязко нарастване на броя на пожарите и размера на опожарените площи за последните години, както и повишения риск от възникване на горски пожари, особено в резултат на почистването на земеделски земи. Като съществен проблем са откроени незаконните практики при добива и транспортирането на дървесина. Отбелязани са също така рискове за екологичната сигурност и здравето на населението, свързани с контрабандата и използването на неразрешени препарати за растителна защита. Секторът „Земеделие“ е откроен като един от рисковите по отношение на злоупотребите и неефективното управление на средства на Европейския съюз. последвалата дискусия народните представители отбелязаха, че редица въпроси не са намерили отражение или са застъпени съвсем повърхностно в доклада. От парламентарната група на „Обединените патриоти“ бяха дадени примери с контрабандата контрабандата на неразрешени за употреба препарати за растителна защита, чието използване трайно уврежда земеделските земи, както и с нерегламентираният внос на животни, който създава риск за икономиката и за здравето на животните и хората. От парламентарната група на „БСП за България“ обърнаха внимание, че в доклада не е отчетена ролята на Селскостопанската академия като единствена структура, която може да направи експертиза и да отправи препоръки в случай на криза, свързана със замърсяването на почвите с радиация, химикали и др. Народните представители от „БСП за България“ отбелязаха доказания ефект от прилагането на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури в борбата с измамите с ДДС. тази връзка поставиха въпроса: не следва ли да бъде направен опит за допълнително удължаване на действието на мярката, въпреки че към момента тя е удължена до максимално допустимия срок? От парламентарната група на „Движението за права и свободи“ отбелязаха, че без ефективното функциониране на Агенция „Митници“ не могат да бъдат очаквани положителни резултати в нито едно направление, независимо от набелязаните и предприетите мерки за преодоляване на съществуващи рискове. В заключение Георги Кръстев отбеляза, че бележките, направени по време на дискусията, ще бъдат взети предвид при изготвянето на следващите доклади. След проведената дискусия Комисията по земеделието и храните с 9 гласа “за”,

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта разгледа и обсъди „Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г.“, № 702-00-34, внесен от Министерския съвет на 29 август 2017 г. Гости на заседанието бяха госпожа Габриела Козарева – заместник-министър на младежта и спорта, и господин Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигурността при Министерския съвет.

ефективността на политиката за национална сигурност през 2016 г., както и да представи дейностите, осъществени от министерства и ведомства в съответствие със Стратегията за национална сигурност на В Доклада са представени основните заплахи за социалната сигурност по отношение на децата и младите хора, свързани с намаляване броя на живородените деца, проблемите, свързани с маргинализацията на цели общности, нарастване броя на социално изключените лица, както и намаляване на коефициента на демографско заместване, който показва, че през 2016 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст, са замествани само от 64 млади хора. Като сериозен риск за националната сигурност в образованието са преждевременно напусналите образователната система деца и ученици, както и неучастващите в никаква форма на заетост, образование или обучение млади хора. Като заплаха за националната сигурност са оценени и засиленият миграционен натиск, водещ до рязко увеличаване на броя на децата, идващи от зони на въоръжени конфликти и превръщането на децата в обекти на радикализиращо въздействие чрез използване на религията. По отношение на политиките за защита на националната сигурност, свързани с деца и млади хора, в Доклада е акцентирано върху: - политики и мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование и за предотвратяване на преждевременното напускане на образователната система са насочени към всички деца, с фокус към децата и учениците от уязвимите групи; - политики по Плана за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020 г.) за осигуряването на равен достъп до училищно образование на ученици в неравностойно положение, включително от ромски произход; политики и ключови мерки за осигуряване на достъп до образование и повишаване на качеството на образованието за всички деца и ученици, включително и тези от уязвимите групи; активни мерки по политиките за заетостта, насочени към младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, които са посочени в Доклада като приоритетна група на Агенцията по политики на пазара на труда за 2017 година; - политики по насърчаване на физическото възпитание на гражданите и развитие на детско-юношеския спорт и стимулиране на спорта за високи постижения. В дискусията взеха участие народните представители госпожа Весела Лечева, Славчо Атанасов и Иван Ченчев. Народният представител Славчо Атанасов обърна внимание на вносителя върху липсата на информация в Доклада за сериозен риск за националната сигурност, свързан с нездравословния модел на хранене и ниската физическа активност на децата, което води до наднормено тегло и затлъстяване. В това отношение у нас има сериозен проблем. В края на своето изказване господин Атанасов препоръча на вносителя да спазва срока за представяне на Доклада в Народното събрание, определен в Стратегията за националната сигурност на Република България. Народният представител Весела Лечева изрази своето несъгласие по отношение на съдържанието, отнасящо се до политиките за децата, младите хора и спорта. Госпожа Лечева изрази мнение, че тези политики и основните параметри, които засягат, са твърде фрагментирани и изразени с общи приказки. По отношение на представената в Доклада политика за младеж и спорт, госпожа Лечева подчерта, че е необходимо да се обърне повече внимание на спорта за всички. Представителят на вносителите обърна внимание на направените бележки и увери, че ще бъдат взети предвид при подготовката на следващия доклад. Въз основа на проведеното гласуване

Внасянето на този Доклад от Министерския съвет за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. и разглеждането му в тази зала и в открито заседание, публично,

вменихме на Министерския съвет годишно да внася такъв доклад за състоянието на националната сигурност, той да бъде разглеждан, да бъде дебатиран в Народното събрание. Също вменихме и в другите закони, които тогава бяха приети, задължения на другите служби,

и в същото време да внасят и да публикуват на сайта на Министерския съвет и явния вариант на тези доклади. Защо го казвам това? Казвам го, защото това е един наистина общ доклад, обобщаващ доклад, в него няма как да се изпада в подробности и в детайли по всичките сектори в България, които касаят националната сигурност. А, общо взето, Вие виждате от докладите, той е разпределен на много комисии, в различните сектори. Различните комисии са го разглеждали, имат, разбира се, и препоръки, някои от тях са съществени. Докладът съдържа три общи

финансова сигурност, икономическа, земеделие и гори, външна сигурност, социална сигурност. Няма да ги изброявам всичките, Вие ги чухте от докладите – вътрешен ред, природни бедствия, дейност на чужди специални служби, хибридни войни и така нататък. Няма смисъл да ги изброявам всички. Но те са предмет на разглеждане и в комисиите, които контролират изпълнителната власт във всичките тези раздели, говоря за конкретиката.

действията, които са предприети и предизвикателствата, които стоят пред Република България, също и набелязаните мерки за следващия период, за следващата година или за следващи периоди от време. Всичко това има значение, разбира се, за информирането на публичните институции, на гражданските организации, на другите държави от Европейския съюз, също и държавите членки от НАТО за политиката на сигурност в Република България и за мерките, които следва да бъдат предприемани. Няма да се спирам, разбира се, на целия доклад, има по секторите други колеги и комисии, ще се изкажат. Предизвикателствата и непрекъснато променящата се среда за сигурност и коренно променилата се среда за сигурност в близките години изискват разработване на координирани политики и стратегическа и концептуална рамка за противодействие на новите заплахи, включително и хибридните заплахи. В този Доклад за първи път всъщност има отделен раздел, който касае киберсигурността и доста критично е отбелязано в него, че нивото на подготовка на институциите в България откъм специалисти, откъм техническа обезпеченост не е добро. И това е факт! И то се знае, но е констатирано в Доклада,

освен законодателни и такива бяха предприети. Знаете, ние миналата година, предходното Народно събрание, направихме законодателни изменения в тази част, но да бъдат предприети мерки с оглед киберсигурността и с оглед кибератаките. В самия доклад детайлно, достатъчно са посочени видовете заплахи, колко кибератаки. Но това го казвам, за да посоча, че: да, в Доклада също има критичност и набелязани мерки за подобряване в в тази част за кибератаките и за хибридните заплахи, на които всички ние сме свидетели. Те не са само едно говорене. Това, което е отбелязано в Доклада и в стратегическите документи, е че е необходимо и на национално, и на съюзно ниво в рамките на Европейския съюз и на НАТО да се продължи утвърждаването на всеобхватния подход към сигурността. В доклада е с оглед предотвратяването, противодействието на тероризма освен задълженията на институциите, това трябва да бъде и ангажимент на цялото общество. Вие знаете, миналата година – 2016 г., беше приет Закон за противодействие на тероризма, в който за първи път в законодателство ние регламентирахме дейността по противодействие, повтарям, не борба с тероризма. Ясно бяха разписани законите, ангажиментите на отделните институции – на Министерския съвет, на министерства, на Национален щаб, общини. Ясно и категорично бяха разписани ограниченията на определени групи хора, индивиди, когато се налага за противодействие, предотвратяване на опасностите за някои дейности от тероризъм, разбира се, с вземане на ограничителни мерки от съда и бяха разписани в този Законопроект – ограничаване на някои права при опасност на граждани, на група от граждани, право на придвижване и право на ползване на комуникации,

пред погледа на обществеността. Този Законопроект беше приет достатъчно отговорно от Народното събрание без да се политизира, защото ние имахме нужно такова законодателно уреждане. В Доклада, разбира се, отбелязано, че трябва да бъде актуализирана „Стратегията за национална сигурност“. Тя е приета 2011 г., въз основа на изводите, които преди малко споменах за коренно променената среда за сигурност в България. Нормативната уредба също трябва да бъде променяна законодателно и подзаконовите актове с цел недопускане на външна намеса в управлението на страната и във функционирането на обществените институции. Подготвят се и предложения и те вече се работят активно за интегрирано развитие на Сектор „Сигурност и разпределение на ресурсите“ по отделните държавни органи и структури в следващите пет години. Това също е предмет на дискусия в отделните комисии, аз говоря и като председател на Комисията, която аз председателствам. Да се разработват конкретни планове – наблягам, за попълване недостига от личен състав в Сектор „Сигурност“ и мерки за повишаване на неговата квалификация, мотивация и престиж, включително и Българската армия, също и

Комисията за контрол на службите имаше дебат. Бяха изказани мнения и становища за включени в Доклада изразени становища, но при дискусията се оказа, че това, което се изразява като становище, не е включено в Доклада по начина, по който някои колеги го представляват. Трябва внимателно да се чете докладът, всяка дума е при мен, той е от 112 страници, не е само от няколко страници, и наистина обхваща всички политики на сигурност и пак повтарям предметът в отделните сектори – в стопанския, социалния живот, където в детайли могат да бъдат внасяни законодателни промени, такива се внасят, е предмет на разглеждане и в другите комисии. Така че призовавам да подходим отговорно, защото наистина въпросът не трябва да се политизира. Вие чухте, че и при някои от комисиите, представляващият доклада секретар и на Съвета по национална сигурност е изразил становище, че да, някои от забележките ще бъдат приети.

Няма. Други изказвания?

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми доктор Кръстев, добре дошъл! Господин Председател, бих искал да започна с

когато документът е внесен от Министерския съвет, се изслушва член на Министерския съвет или заместник-министър. Вие решете не настоявам за всичко това, но ако Докладът бъде приет, доколко ще бъде легитимно решението ни? Нищо против присъстващия доктор Кръстев, напротив – считам, че той е един от най-подготвените хора по въпросите на сигурността в Министерския съвет. Така че поставям въпроса принципно. Относно Доклада,

Икономическата комисия и Комисията за контрол над службите за сигурност. Само за информация! За да не се създаде впечатление, че всичко е наред! Ще започна с мотивите към Проекта на решение, където се цитират опасностите от външнополитически характер. Интересно е, че тук в тези опасности от външнополитически характер, никъде не е посочена онази опасност, за която ще говорим след малко, която е на стр. 11. В никакъв случай няма да й давам приоритет. Но относно съдържанието на Доклада, бих искал да кажа, че са налице съществени пропуски на важни аспекти и направления на националната сигурност на Визирам конкретно и точно! Липсват приоритетни раздели като гражданската сигурност – изключително важен вид аспект на сигурността с всичките й измерения. И сега, доколко ще бъде легитимно нашето решение? Няма измерение на транспортната сигурност на като вид сигурност, ако искате. Дори съм учуден, господин Председател, как така на Транспортна комисия не е разпределен Докладът за вземане на отношение, при положение че, да кажем, е разпределен на такива комисии като Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Нека да кажем, че преди няколко дни се разбра, че България е под угрозата от наказателна процедура заради опасен жптранспорт. Много важно измерение на транспортната сигурност, каквато е въздушната сигурност, също не е намерила място в Доклада. Не казвам „авиационната“, казвам „въздушната“. А къде са аспектите на сигурността на Софийския метрополитен като най-важна част от критичната инфраструктура, уважаеми колеги? Тя без съмнение е мишена на терористични актове, видно от от много европейски столици и тази в Русия. Какво е състоянието на системата за сигурност там – на летищата, на гарите? Така че, моля Ви, нека да бъдем обективни, когато говорим за нещо, което се нарича „политика за защита на интересите“, а именно националната сигурност. Не виждам в Доклада – обсъдихме го с колегите – и онзи раздел, изключително важен, за общоевропейската сигурност, който наричаме „гранична сигурност“. България е част от външната граница на Европейския съюз, югоизточната й част. Ние не споменаваме нито дума за граничната сигурност и това, което което може да ни доведе до пробив в нея. А пробиви има. Дори тази сутрин говорихме за това с колегите, след предаване на една телевизия за състоянието на инженерно-преградното съоръжение не то толкова, колкото тези, които го обслужват, какви са ги вършили. От там, разбира се, произтичат ред други заплахи. Започнаха опитите за заобикаляне на това съоръжение по море, и то по Черно море. Констатирани са вече два драстични случая. Всичко това минава в акваторията на Черно море, покрай акваторията на българските териториални води. Къде в Доклада са въпросите за дипломатическата сигурност на Република България? Тоест сигурността на дипломатическите и консулските представителства и работещите в тях? Нима само преди няколко месеца, когато сформирахте правителството, наше посолство не стана обект на терористичен удар в Кабул? И, разбира се, дейностите на онези служби, призвани да осигуряват тази сигурност, в случая е една държавна агенция. Сега искам да кажа нещо много важно. Къде в Доклада, уважаеми колеги, Вие видяхте аспектите, проблемите на политическата сигурност на Република България и сигурността на изключително важното за нас Европредседателство? Аз ще Ви кажа! Никъде! Въпреки че ние се готвим за Европредседателството не от 2017 г., а от миналата година, която е обект на Доклада. Господин Председател, ще може ли да си кажа изказването? Аз не прекъсвах другите като ги слушах! Виждам, че тук има хора, които говорят, обсъждат – нека да дойдат и да ми направят реплика, ако са толкова добри в проблематиката. Моля Ви за ред в залата!

с Доклада за състоянието на въоръжените сили и отбраната. Нищо подобно! Когато става въпрос за външни заплахи, Вие в Доклада за въоръжените сили и отбраната няма да видите външна заплаха, каквато е в този доклад. Няма да го видите и в Доклада на Служба „Военна информация“. Няма да го видите в Доклада и на Държавна агенция „Национална сигурност“. Ако някой тук се готви да каже: „Чели ли сте ги?“ – да, много добре съм ги прочел, дори съм си направил съответния анализ и днес ще гласувам „за“ приемане на Доклада на „Военна информация“. Разделът за киберсигурност. Само констатации, уважаеми колеги, че сме приели Стратегия за киберсигурността; че сме констатирали N-брой кибератаки. Питам: наред с всички онези направления, по които трябва да се осъществи системата за сигурност на председателството и неговата инфраструктура, каквато е НДК, като видеонаблюдение, като контрол на достъпа, като изграждане на софтуер и куп, куп други, къде е киберзащитата на Европредседателството? При положение че системата ни за киберзащита е пробиваема и всички ние тук в тази зала го знаем много добре. Ако не всички, то поне определен кръг от хора. Къде в Доклада са посочени мерките и действията, които следва да бъдат предприети от компонентите на националната сигурността на европредседателството, където без съмнение – ще се повторя – ще се съберат вид мишени? Според мен заплахата от тероризъм е неглижирана. Ще Ви кажа защо! Дори се употребява понятие, че заплахата от тероризъм остава актуална. Уважаеми колеги, нека бъдем наясно заплахата от съвременния тероризъм, особено от формите му на самомотивирали се терористи, тероризмът на вълците единаци не е виртуална, тя е реална. Ние в обобщаващата част на Доклада, в началната част отделяме на нея 13 реда, като говорим, че тя е заплаха за общоевропейската сигурност, след това говорим за външни заплахи на три пъти повече място. Ще кажа какво имам предвид. Онази прословута точка „Външни заплахи“ – стр. 11, действията на Русия и последствието от това за единна Европа, за сигурността на единна Европа. Колеги, нека да оставим правителствата и парламентите на държавите от единна Европа да си правят оценки за тяхната сигурност. Докладът е за състоянието на националната сигурност на още повече че ние може да защитаваме сигурността на единна Европа само и единствено ако осигурим добре границата си и, разбира се, работим в тясна координация с европейските служби. Нека да бъдем обективни, колеги! На фона на онези заплахи, които се формират от вътрешнополитическата и военно-политическата обстановка в съседни държави и стремежът им за дестабилизация на Република България, от онази глобална заплаха, която не е от вчера, не е от 2017 г. – на Корейския полуостров, на Арабския полуостров, ние говорим за действията на Русия като заплаха за единна Европа. Заплаха за единна Европа е Брекзита на Великобритания. Заплаха могат да бъдат и действията след референдума в Каталуния, разбира се, и всички онези горещи точки, които непрекъснато генерират миграционни потоци и вълни. Конкретно! Говорим за промяна на геостратегическия баланс в акваторията на Черно море. Геостратегическият баланс, ако е геостратегически, в акваторията на Черно море се поддържа от две държави с мощни флотове. Едната е член на НАТО – съседна Турция, другата е Русия. Другите флотове – на Украйна, Румъния и Република България, извинявам се, че ще го кажа, са в миманса. Но! Но нека да кажем и нещо друго. Нима Вие вярвате, че сега, в тези условия, когато Русия и Турция имат общи енергийни, политически и военни проекти, когато Турция пожела да купува комплекси С-400, с намерение да купува и С-500, да ги произвежда заедно с Русия, строи ядрена централа заедно с Русия, че ще воюва с Русия в акваторията на Черно море!? Нали нашият премиер – на Република България, каза, че Турция е наш приятел? Ерго, приятелите на нашите приятели, наши приятели ли са, или врагове, за каквито се обявяват в Доклада? Чуйте изявлението вчера на външния министър на Република България: „НАТО не е военен съюз. Добре би било американски бази по брега на Черно море да ни пазят от Русия“.

На онзи, който ни е противник, на картата на „Ислямска държава“. Благодаря. Споделям това, което каза премиерът, разбира се, то е във връзка с Доклада – че в един конфликт ние ще изпълняваме съюзническите си задължения и ще се бием на страната на НАТО. Не споделям това – на НАТО. Мисля, че трябва да защитаваме териториалната цялост на Република България. Малко се съмнявам, че някой наш съсед от НАТО ще се включи при задействането на член 5, но това е отделен въпрос. Казвам го не за друго, а защото за нашата национална сигурност има много, много по-големи предизвикателства, включително произтичащи от това, което става в Близкия изток. А демографската катастрофа – 9,8 раждаемост, 15,3 смъртност?! Признаците за изчезване на нацията?! Къде са те при констатациите за състоянието на националната ни сигурност?! Уважаеми колеги, бих искал да кажа, че след като не беше приет Докладът в Комисията

Удължаване на времето, моля. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ: Колеги, свидетели сме на един класически чиновнически доклад за сигурността на страната. Аз искам да взема отношение в областта, в която работя – здравеопазването. Там е отделено немалко място, но какво пише там? Малко като пиар на управлението на здравеопазването Няма основни моменти. Какви са те? Само ще ги маркирам, защото са изключително много. На първо място, значителна част от българските граждани са лишени от нормален достъп до здравните заведения. Те са особено от граничните райони, в които имаме мигранти. Имаме Национална здравна карта, която казва къде колко медицински специалисти трябва да има. Има ли ги в

Свидетели сме в последните дни на ситуацията във Враца. Има реална опасност населението в една област да бъде лишено от болница, от областна болница, която е основният елемент от една здравна система. Министерството на здравеопазването не знае какво да прави. А кой знае какво да прави с областните болници? Ние приватизирахме извънболничната помощ в страната. Ние приватизирахме денталната помощ. Ние приватизирахме специализираната извънболнична помощ и сме на път да приватизираме почти изцяло и болничната помощ. Останаха областните болници и някои от университетските болници, които не са частни! С какви възможности, с какви ресурси можем да окажем влияние върху системата на здравеопазването? Ето – случая Враца, случая Ловеч, случая Стара Загора и т.н. Ако ние във Враца оставим нещата, колегите са дали срок до 6 октомври за групова оставка на всички медицински специалисти и служители на тази болница, ако останем без тази болница, която осигурява болничната медицинска помощ и спешната медицинска помощ, защото Спешното приемно отделение там е само в структурата на Областната болница във Враца, как ще реагираме – ще разпределим пациентите към съседните области, или ще имаме някакъв друг модел? След малко на Комисията по здравеопазване ще зададем този въпрос на министъра на здравеопазването. Въпросът с лекарствата. Въпреки че много говорим, че се правят какви ли не модели, за да осигурим достатъчно лекарства и медикаменти за българските граждани, днес отново липсва инсулин, утре ще липсват лекарствата за епилепсия. Всички знаем защо те липсват, но не можем да направим ефективен модел, за да се справим с това, а това е елемент от националната сигурност. Накрая, нищо не е казано за така наречените „нерегламентирани плащания“ в нашата страна, които ограничават достъпа на здравноосигурени хора до здравната система. В нашата страна частните плащания в здравеопазването са 46%, докато в другите развити европейски страни са не повече от 20%. Какво правим? С това, че принуждаваме българския гражданин да доплаща за медицинската помощ, ограничаваме достъпа му до здравеопазване. И накрая, нещо особено важно, с мигрантския поток през България започнахме да си спомняме за някои заболявания, които бяхме изличили от здравната карта на страната. Така наречената „тропическа медицина“, която по наше време беше екзотична медицинска дисциплина, отново придобива своето влияние. Ние отново трябва да напрегнем нашите структури, за да се предпазим от тези опасности. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП

Уважаеми господин Председател! Уважаеми доцент Йорданов, аз съзнавам, че няма как да се откъснете от мениджърския си опит и тук непрекъснато споменавате за фалирали лечебни заведения. Зная,

греховете на мениджърите върху политическото управление на страната (ръкопляскания от ГЕРБ), защото отговорни за тези болници, които сега цитираме, са наистина мениджърските екипи. Ако Вие там чертаете генеалогични схеми кой къде и за какво е забъркан, добре е да се обърнете към изследователите във Вашата парламентарна група, за да можете да начертаете и схемите на източване на болниците, които днес са на дневен ред с проблеми във финансирането. Това е важно, защото е важна отговорността. За да търсим решения, не са достатъчно само констатации! Да, в Доклада може да липсват някои елементи от състоянието на здравната сигурност в страната. е обаче, че през 2016 г. имаше достатъчно препарати за имунопрофилактика, имаше гарантиран достъп до здравни грижи, имаше достатъчно възможности за профилактика на застрашаващите от мигрантския поток заболявания. Ние не сме допуснали пробиви в това отношение. Това са фактите за здравното състояние. Всичко останало касае по-скоро здравната система, детайлите от реформата, от която тя се нуждае. Не може да прехвърляме към всеки един документ, който се гледа тук, в Народно събрание, проблематиката по един или друг начин от гледна точка на нашия личен опит досега. Нужен е глобален поглед върху системата на здравеопазване. Тя е важен елемент на националната сигурност, но решенията ще дойдат, след като обсъдим и анализираме ситуацията и направим добрите решения, които да гарантират в бъдеще състоянието на здравната система такава, че да ни предпази от всички здравни предизвикателства. Благодаря Ви. Към колегата, който намери сили именно тук – в Доклада за националната сигурност, да обсъди здравеопазването. Колега, хубаво е да кажете и колко се увеличиха дълговете на болниците по време на управлението на ГЕРБ! Как така се случи, че в една държава-членка на Европейския съюз, хората ги разкарваме по болници, умират в линейките и никой не желае да ги приеме?! Как така се случва в държава в Европейския съюз да има населени места, където хората нямат достъп до здравеопазване?! Иначе Вие можете да анализирате, да вземате най-правилните решения. Истината обаче е, че Политическа партия ГЕРБ съсипа българското здравеопазване и това трябва да се знае.

Други реплики? Заповядайте, доцент Йорданов, за дуплика.

лоши. Доктор Дариткова ги е поканила на Комисията. Ще им кажа: „Вие провалихте българското здравеопазване, не този, който направи лимита за прием и ограничи достъпа на българския пациент до болниците. Той не е виновен. Не е виновен този, който ограничава лекарствоснабдяването и плаща на определени фирми. Той не е виновен.“

Вие имате опит в това отношение – Суджукгейт, Кумгейт, сега ще стане болницагейт! Какво ще стане от цялата тази работа? Не, този модел на управление на здравеопазването на Политическа партия ГЕРБ е вреден за страната и трябва да изчезне! Други изказвания по Доклада за националната сигурност? Заповядайте – народният представител Десислав Чуколов.

този Доклад беше оповестен от българските медии, беше представен на българското общество като документ, който ясно и директно посочва Русия като заплаха спрямо България. Тази тема, като останалите теми, които всеки се опитва да яхне политически, естествено, беше употребена политически главно от Вас, колеги от БСП. Да, ние от Партия „Атака“ последователно посочваме и казваме, че не трябва българската държава, българските партии, управлението, която и да е институция в България да приема руската страна като заплаха. Не трябва да я представяме в тази светлина просто защото това не е вярно! това не е вярно! Темата обаче беше употребена по такъв начин и тук трябва да кажем някои неща. Първо, доста лицемерна е тази Ваша позиция. Лицемерна е, защото когато сте в управлението, тогава Вашият военен министър Ангел Найденов казва за Русия: „Това е едно непрекъснато присъствие, макар че руските самолети не навлизат в нашето въздушно пространство. Те са не само предизвикателство, но и провокация. Нали не си мислите, че летят над Черно море за безобидни разходки, или за да помахат с криле на плаващите кораби и летуващите по плажовете туристи?“

да станем преносител и на руски газ. Опитваме се по всякакъв начин да нормализираме отношенията си с Русия. Затова за нас от „Атака“, да поясня, това изказване го правя от името на народните представители от партия „Атака“ и,

Тук трябва да кажа и нещо друго, с което трябваше да започна и е изключително важно. Този Доклад е писан в началото на тази година – през месец март и месец април. Тогава управляваше служебното правителство,

Да, Русия като заплаха, дори и на общоевропейската сигурност, представете си! Президентът Радев беше казал в едно интервю, че всеки ден рискувал живота си за НАТО. Когато говорим за европейска сигурност, не трябва ли да помислим, че всъщност заплахата за европейската сигурност не е толкова Брекзит. През ден се случват атентати в някоя държава в Европа. Защо се случват тези атентати? Защото е дестабилизирана обстановката в Близкия изток. Кой я дестабилизира?

То е модерно и без това. Ако се разсъждава по този начин, това може да го кажете в някое телевизионно предаване, но да го представяте като позиция на българското правителство?! За нас, пак казвам, това е неприемливо. Нещо повече – даже го възприемаме, че

Този, който го е обработвал, не си е направил труда малко по-хубаво да подреди нещата. Когато става въпрос за заплаха за външната сигурност на България, нека да помислим за Република Турция. В доклада е казано, че трети страни имали някакво отношение да обособят малцинства и малцинствени групи в България. Трети страни, но не се казва кои са тези страни. Да си кажем – Република Турция. В изборите, които минаха преди няколко месеца, участват партии – в някаква коалиция мисля, че беше, които беше, които можеше да влязат в българския парламент. За тях беше ясно, че са директно спонсорирани, организирани, подготвени от Република Турция. Пряка намеса в политическия живот на България е това! Щеше да има народни представители, които в момента да натискат зелено, червено или другото копче – да се въздържат. Това не е упоменато в доклада. Така че този доклад е всичко друго, но не е балансиран, с тези модерни думи, които използвате, за да представите даден документ. Затова пак казвам: от Партия „Атака“, от нашите избиратели няма да подкрепим този доклад. Моля, колегите и журналистите да не търсят под вола теле, няма някакво различие в коалицията ни, което да предизвика някаква

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Чуколов! Вие и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред – аз и тогава Ви направих реплика – се опитахте по много евтин начин да направите внушение, че този доклад се внася и е написан, видите ли, от служебното правителство, излъчено от президента Радев. Тогава зададох въпрос на чиновника, който беше представител на правителството, оглавявано от Бойко Борисов, че този доклад се внася от правителството с мандат на ГЕРБ и Вашата политическа сила и е одобрен от правителството на Бойко Борисов. Моля Ви, не правете внушения, че този доклад се внася от служебното правителство.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

Сигурно като коалиционни партньори би трябвало точно така да постъпвате – да се разграничавате на думи и да търсите други, които уж някога са били против Русия. Не Ви отива това нещо, знаете защо, не искам да влизам в подробности. Най-малкото пък аз да говоря в полза на Русия, но само искам да Ви кажа, че пропуснахте един малък факт – изречението, че Русия се опитва да възстановява и разширява влиянието си чрез действия в така, така, така… и културната сфера. Много Ви моля, ако това означава, че Русия е заплаха заради това, че увеличава действията си и сферата на влияние чрез културната сфера в България, дали ще прибегнете до услугите на пожарникаря от „451 градуса по Фаренхайт“, да го извикате тука да изгори руските книги в България, и дали в крайна сметка няма да се опитате да седнете и да се разберете помежду си в това правителство – е ли Русия заплаха или не? Защото ние от Българската не сме участвали в правителство, което някога би определило Русия за заплаха. Това, че Вие участвате в това правителство, е вече въпрос на Ваш морал, Ваша съвест и Ваше решение. Моля Ви, недейте да прехвърляте вината от болната глава на здравата. Недейте да търсите някакво антируско влияние при нас. Ние ще гласуваме „против“ този доклад. Не само заради Русия, а и заради това, че този доклад е една компилация от различни институции, написали вътре доклади, които даже да не са свързани логически помежду си. Русия ще бъде един от факторите, заради които ще гласуваме „против“, защото тя няма как да бъде заплаха за националната сигурност на България и ние вместо да бъдем онези, които да балансираме политиката на НАТО, с този доклад се превръщаме в славейчето, което припява на най-големите ястреби. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Ерменков. Господин Филип Попов – трета реплика.

Накрая ясно и категорично е записано: „Министерският съвет предлага на Народно събрание да разгледа и приеме Годишния доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2016 г. Министър-председател Бойко Борисов.“ Ето го доклада, ето го подписа! Моля Ви, недейте да внушавате, че този доклад е бил писан и е бил сътворен по времето на служебното правителство, назначено от президента. В голяма президента. В голяма част от своето изказване сте прави. Този доклад е компилация от другите доклади на службите за сигурност, които обективно отразяват състоянието за заплахите на нашата национална сигурност, за разлика от този доклад. доклад. Напротив – той създава опасност за нашата национална сигурност, така описан вътре с всички тези тезиси. Зачитам една от тях. Вие казахте „за нормализиране на отношенията“. Как ще нормализираме отношения, как ще докараме руски инвестиции и газта, когато тук пише така: „Действията на Русия са източник на регионална нестабилност и заплашват нашата основна цел за единна, свободна и мирна Европа.“ По този начин не се прави външна политика. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Господин Чуколов, имате думата за дуплика. ДЕСИСЛАВ ЧУКОЛОВ (ОП): Благодаря Ви. Уважаеми колеги, да, правилно казахте, в Комисията, когато разглеждахме този доклад, тогава попитах

Ако не беше внесен този доклад тогава от Министерски съвет с подписа, който цитирахте, сигурно щяхте да кажете, че няма приемственост и нещо друго щяхте да измислите. Що се отнася до това дали една партия се стреми да монополизира това или онова. Аз да Ви кажа съвсем откровено – само ние останахме колеги, само ние останахме! 2006 г., когато тук в България идваше Кондолиза Райс да подписва договорите за американски бази на наша територия, тогава я прие президентът Георги Първанов от БСП с министъра Ивайло Калфин от БСП.

организации. Тогава Вашето правителство, министърът на вътрешните работи Румен Петков пращаше полиция да ни гони из Южния парк, все едно ние сме терористи. Да, това е истината! Вие дадохте тези бази да бъдат на българска територия. Естествено, тези бази представляват опасност за България, не предимство. Ако се замислите, ще разберете, че е така.

ни партньори за президента Радев. Ще бъде много интересно на всички русофили във Вашата парламентарна група. Когато се изказвате по тази тема – замислете се. Ще поемете ли Вие отговорност за това, какво направиха предшествениците – важни и отговорни фактори във Вашата партия, за да бъдат тези бази тук, в България? Ще поемете ли тази отговорност и да кажете: да, това

в цялата му пълнота. прегледа, който аз направих, не само аз, а и колегите, имаме една доста сериозна констатация, че това нещо не отговаря на гръмкото заглавие, с което

Моля Ви, господин Лазаров! редица събития от външнополитически характер, които директно се отнасяха за нашата страна. Аз няма да споменавам тези две държави, в които имаше сътресения, няма да споменавам имената им, но ще припомня, че тук се водеше много сериозен дебат за намесата на трета държава вътрешнополитическия живот на страната и основно по време на изборите. В друга държава имаше напрежение, вътрешнополитическо, което беше характеризирано като пряка заплаха за нашата държава. Тук, в този доклад, те не се виждат, просто отсъстват. Очевидно авторът на този доклад или миналата година не е бил в тази държава, или има нещо друго предвид. Да, господин Лазаров, четох го този доклад. Във вътрешнополитически аспект – какво се случва?

описана с няколко изречения, но най-тревожното е, че в „Основните насоки“ на страница 106 – „Борбата с корупцията и насоките за борба с корупцията“, са в пет реда. Очевидно, господа управляващи, тази тема не Ви вълнува, но тя вълнува българските граждани. Вчерашният дебат тук, в залата – целодневният, беше именно в тази тема и беше породен от този проблем. Не знам защо си затваряте очите и защо в този Доклад тази тема я няма.

Къде е въпросът със Стратегията за национална сигурност? Записано е в едно изречение – ще се актуализира. Нима Вие забравихте, че имаше Консултативен съвет за национална сигурност, на който бяха взети кардинални решения по тази тема, а не с едно изречение да го заключим в този Доклад? Какви са пътищата оттук нататък на България по тази тема? Нито дума! Говори се, че Вие сте големите борци с корупция, закон ще внасяте. Не може това нещо в четири-пет реда тук да бъде описано в този доклад. Всичко друго е една свободна компилация от различни ведомства, която е събрана, както казаха колегите, без някаква логика и смисъл. Това е един от най-слабите доклади, който е бил представян някога тук, пред това Народно събрание. Не го е писало служебното правителство, госпожо Караянчева. Писало го е правителството на Бойко Борисов 2, а сега го внася правителството на Бойко Борисов 3. Пак казвам, вчерашната дискусия за поред път доказва, че най-наболелите теми тук отсъстват.

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа! Днес така се наложи, че на няколко пъти много разгорещено говорим за Президента на Републиката, за върховния главнокомандващ, за генерала от резерва господин Румен Радев, и когато се говори за него – естествено, трябва да се говори с огромно уважение и по възможност да не се влагат думи, които той не е казал. Ето защо аз ще направя буквален цитат на това, което каза господин Радев по проблема за Русия и Доклада за национална сигурност. Цитирам дословно: „В този документ никъде не се пише, че Русия е пряка заплаха за нашата сигурност. Основната изложена теза е, че руските действия застрашават основната цел на една мирна и свободна Европа.“ Край на цитата. Уважаеми дами и господа, току-що цитирането на господин Радев, за което мисля, че левицата не се съмнява, че е точно дума по дума, ни показва, че в дадения случай и Президентство, и Министерски съвет свирят в една тоналност, в една гама – обща музика. (Реплика: „И на една струна!“) И на една струна, и с едни и същи думи, с едно и също либрето. Надявам се, че опозицията и БСП, които на война защитават президента, няма да тръгнат срещу думите на президента, разглеждайки Доклада за националната сигурност, и че днес, всички ние – обединени, заедно с президента и Министерския съвет, ще изпълним може би една типично българска оратория „Вардар“, подкрепяйки този документ. А сега ще кажа няколко думи: да, този документ има слабости. И по отношение на Русия трябва да кажем, че той е, меко казано, преписан от миналогодишния, мога да го твърдя, с известна литературна редакция. Страниците са почти едни и същи. Абзаците – разместени. Повярвайте ми, с документи се занимавам професионално от 30 години! Спомням си, че миналата година, господа от БСП, Вие дума не отворихте за Русия. Мога да извадя какво е казал господин Бойчев като говорител на тогавашната парламентарна група. Мога да Ви припомня, че дебатът по този документ беше преминал на едно секретно заседание на Народното събрание. Защо не поискахте Вие закрито заседание, за да можем да чуем и ДАНС, така както някои колеги казват, че са чели тези документи. Не знам дали са секретни и те имат достъп до секретни документи. Не знам! Просто разсъждавам. Затова дебатът все пак има и положителна страна, че не може

но, честно казано, и твърде политически мотивиран с вътрешни политически моменти и интереси. Защото, когато говорим за национална сигурност, ние не можем да си позволим да бъдем политически егоисти и да смятаме как това ще се отрази на нашия рейтинг.

Бих искал да напомня на господин Михов, с огромно уважение към него, че на заседанието на Комисията по отбрана, когато обсъждахме този въпрос, цитирам го, и в стенограмата го има, е казал следното:

които цитирате, на държавния глава се отнасят за общоевропейската сигурност, Докладът е за националната сигурност, но нека да Ви питам, господин Михов, като питате Вие, ще тръгнете ли против думите на президента? Ако думите му не са правдиви – естествено, че ще тръгнете. Но да Ви питам Вас лично:

Нашата позиция относно констатациите в Доклада беше изразена на заседанията на почти всички комисии, през които той премина, и тя е съвсем еднозначна. Оценката за опасността, произтичаща от Русия надхвърля всякакви разумни аргументи и доводи по отношение на двустранните отношения. А що се отнася до това дали представлява заплаха за Европейския съюз, когато Европейският съюз пише доклад за собствената си национална сигурност, нека да впише тази оценка. Аз не мога да разбера защо българското правителство се чувства длъжно да впише оценката за взаимоотношенията между Европейския съюз и Русия? Това е „Доклад за национална сигурност“ – така пише отгоре, а не е за сигурността на Европейския съюз.

уважение, без нотка на ирония, Ви благодаря за това, което ми казахте, с което ме репликирахте. Аз Ви припомням, че в един разговор Ви напомних, че на Комисия по отбрана, няколко часа преди президентът да използва тази формулировка, аз също казах, че някои действия на Русия са интерпретирани в Доклада. Що се отнася до заявлението на господин Каракачанов в качеството му в качеството му на вицепремиер и министър на отбраната, в дадената ситуация нямаме никакви различия. С господин Каракачанов и с моите колеги от ВМРО ние често можем да говорим, без да сме се синхронизирали, общи позиции, защото имаме общи ценности. Господин Жаблянов, аз Ви благодаря, че казахте нещо много важно, което трябва да се чуе и което е полезно за всички, че високо уважаваният господин Радев, президент на Република България, не е равно на БСП и неговото ръководство. Това е много важно да се знае и това успокоява избирателите и нашите симпатизанти, които гласуваха за господин Радев. Но бих искал да не се съглася с Вас, че това е Доклад за националната сигурност и той не трябва да интерпретира проблемите на Европейския съюз. Напротив, той ги посочва. И сигурността на Европейския съюз пряко засяга нашите интереси. Брекзит в Англия засяга българските интереси жизнено! Проблемите в Каталуния засяга българските интереси и в този смисъл аз не мога да се съглася, че сигурността на Европейския съюз не влияе върху сигурността на България, защото няма граници,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз ще бъда съвсем кратък, тъй като вероятно ще има и заключително изказване. Искам да се върна на една тема, която беше дискутирана само преди малко – проблемът за здравеопазването. Прави впечатление, съвсем професионално, ако се огледа Докладът, че в точката, главата от Доклада – „Социална сигурност“, се разделят и се разглеждат две особености на социалната сигурност, и бюджетите на тези две глави, подглави, са практически еднакви – на образованието и на здравеопазването, но ако частта за образованието наистина е написана доста добре, то това не може да се каже за едната страничка, която е отделена на проблема за социалните аспекти на здравеопазването, социалната сигурност в аспект на здравеопазването. И още нещо искам да добавя само, че има един изключително сериозен проблем, който касае не социалната сигурност, а националната сигурност на държавата и това е проблемът с производството на кръв и кръвни продукти. На това е отделено само едно изречение. Тук не искам да занимавам с това уважаемите колеги от залата, но това е много сериозен проблем, който съществува и на който не се обръща внимание. Благодаря Ви. Благодаря Ви, уважаеми професор Михайлов. Реплики има ли? Няма. Други изказвания? Няма. Други изказвания? Господин Цветанов, заповядайте.

Аз искам да благодаря на колегите, които са чели Доклада след 11-а страница, защото имаше възможност да се говори и по други секторни политики. Знаем, че всяка една секторна политика е част, е елемент от националната сигурност. Това, което е обезпокоително в случая, е, че в един от коментарите, в опитите за разграничаване от президента на страната от страна на БСП, господин Жаблянов каза нещо много важно. Не направи впечатление на всички, но аз искам да акцентирам върху това. Той каза, че това е Доклад за националната сигурност на България и няма нищо общо с Европейския съюз. Ако от БСП се разграничават от президента Радев за думите за евроатлантическата ориентация на страната и се изолирате от Европейския съюз, кажете поне в каква посока трябва да се движим – към Изток, или някъде другаде? Това, което искам да отчета колеги, всеки заложи на това да обяснява каква заплаха е Русия за България. Такива думи няма в Доклада. Искам обаче всеки един народен представител да сподели тук, когато чете доклада, и ще акцентирам на 11 страница, за която се прави най-големият коментар, дали всеки един от Вас прочете внимателно за анексирането на Крим, за неспазване на Минските споразумения и точно в тази връзка президентът на страната Румен Радев, когато назначи служебния кабинет и трябваше да представлява страната ни на срещата на върха в Брюксел през месец януари, той също подкрепи санкциите срещу Русия и не защото той не иска те да бъдат отменени, но защото България е част от силна и обединена Европа и в Доклада точно това пише. пише. Ние, от парламентарната група на ГЕРБ, формиращото мнозинство, българското правителство и президентът на страната ще продължаваме да бъдем част от силна и обединена Европа. Ако БСП има друга посока, те могат да го заявят, но в потвърждение и на това, което направи и Президентската администрация, защото не знам дали знаете, но съгласно чл. 8, ал. 2, т. 12 от Закона за управление и функциониране на системата за национална сигурност, на последното заседание, когато се приема Докладът за националната сигурност, участват и определените двама представители на Президентската администрация с указ на президента. Тези двама представители на Президентската администрация, представлявайки президента, са подкрепили този Доклад, което означава, че тези спекулации, които някой се опитваше да прави в тази посока, са несъстоятелни. А за това, че БСП започва да се разграничава от Радев, аз искам да им кажа само едно: господин Радев е избран за пет години и трябва да го подкрепяме всички, защото той е българският президент! И понеже всеки говори за това, че трябва да се осигурят повече средства, трябва да има повече пари, защото елемент от националната сигурност е и това да осигурим повече средства, само мога да кажа, че току-що „Евростат“ обяви икономическия растеж за последните десет години в държавите от Европейския съюз. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Така че, уважаеми колеги, не знам каква е Вашата стратегия, не знам какви са Вашите схеми, които показвате и ще показвате, но Ви уверявам, че правилният път за България е сегашното парламентарно мнозинство, министър-председател Бойко Борисов, икономически растеж на страната, повече пари за отбрана, повече пари за всички секторни политики и догодина да имаме един Доклад, който, надявам се, и Вие да се осъзнаете и да го подкрепите! Благодаря Ви. Има ли реплики? Няма реплики. Лично обяснение – народният представител Валери Жаблянов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цветанов, не възнамерявам да пояснявам това, което съм казал, защото мисля, че беше съвършено ясно, особено за хора, които са се занимавали с национална сигурност и би следвало да знаят какво означава ясното понятие „национална сигурност“. Въпросът е по-скоро от друго естество – кой как разбира Европейския съюз? И доколкото може би Вашата интерпретация най-добре беше синтезирана от доцент Михов, който каза, че Европейският съюз е една голяма държава, искам да Ви предупредя за една опасност: да не тичате преди каруцата, преди влака, или преди таксито, защото да не вземе да се окаже, че не е една голяма държава. Да не изпаднете в състоянието на някои наши предшественици от началото на 70-те години, когато онова, което ни се е виждало, се е оказало, че не е същото. Европейският съюз днес е това, което виждаме всички изтъкан от противоречия, от национални егоизми, от взаимодействия на високо ниво, от конфронтация и от взаимодействия извън неговите граници, политическа и институционална общност. Това е Европейският съюз: не е държава, не е координиран по вертикала, той се състои от държави. Когато някой пише подобни доклади, не е лошо да има представа и от този поглед върху Европейския съюз. За съжаление, това не е така. Аз съм чел Доклада и след 11 страница, там има редица недоразумения. Не исках да се спирам върху дела за финансите, фискалната и банковата политика.

Има ли други изказвания? Заповядайте, господин Карадайъ.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 Поставеният за разглеждане „Годишен доклад за състоянието на националната сигурност през 2016 г.“ има за основна цел да представи оценките на изпълнителната власт за рисковете, опасностите и заплахите за ефективността и ефикасността на политиката за национална сигурност, както и за действията, които институциите на държавната власт планират да предприемат през следващия период, тоест през 2017 г. Тук би трябвало да отбележим, имайки предвид че има по-малко от три месеца преди края на годината, че този Доклад е страшно закъснял и това е първата заплаха за националната сигурност. Формалното изпълнение на задълженията на изпълнителната власт, съгласно приетата Стратегия за национална сигурност за 2011 г., Министерският съвет трябва да внесе годишен доклад до края на март. Националната сигурност по легална дефиниция е динамично състояние на обществото и държавата, при което са защитени териториалната цялост, суверенитетът и конституционно установеният ред на страната, когато са гарантирани демократичното функциониране на институциите и основните права и свободи на гражданите, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива, когато страната успешно защитава националните си интереси и реализира националните си приоритети. Ще се спра по-общо на Доклада като акцентирам на няколко конкретни аспекта. В Доклада, под формата на оценки, е направен опит да се представи състоянието на националната сигурност, но липсва аналитичност в дълбочина. За да има Народното събрание оценка за състоянието на националната сигурност за изпълнението на задълженията от страна на държавните институции и въз основа на това да даде препоръки към органите на държавната власт, както повелява Стратегията за национална сигурност, е необходимо именно това. Националната сигурност предполага и изисква, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност, анализ на спецификите и зависимостите в средата за сигурност и ранно предупреждаване за възникване на рискове, недопускане, намаляване и предотвратяване на рискове, противодействие на заплахи и посегателства, управление и предотвратяване на кризи, както и установяване, означаване и защита на критичната инфраструктура. От инструментариума за управление и функциониране на не са приложени Методология и Методика за оценка на Системата за сигурност. Липсват и механизми за оценка на предприетите действия, доколкото са посочени, и постигнатите резултати с цел повишаване на тяхната ефективност и ефикасност. От Доклада не може да се направи и оценка на ефективността на Системата, тъй като изобщо липсва такъв аспект. Като се има предвид, че условие за това е сътрудничеството между държавните институции, частният сектор, неправителствените организации и гражданите, а също така и със страните партньори за обмен на информация и съвместни действия, основен критерий за ефективността на Системата е сигурността на гражданина и държавата. Докладът не дава точен анализ и отговор на далновидността на Националната стратегия, дали тя отговаря на рисковете и заплахите, за да знаем в каква насока, как и доколко да се актуализира. Докладът щеше да има повече достойнства, ако беше по-реалистичен и по-критичен, с подобаващо място за някои жизненоважни въпроси и причините за тях: бедността, безработицата, инвестициите в икономиката, отношението към малцинствените групи, бежанците. Не са достатъчно задълбочени и анализите за проблемите в образованието, здравеопазването – изключително тревожните симптоми на демографската криза и така Идентифицирането и посочването на конкретните рискове и заплахи през отчетния период е правилният и полезен подход. Така може да се изгради база, на която да се надгражда. Идентифицирането трябва да е съвместно с посочването на причините, за да се реагира на следствията. Стратегията за национална сигурност отчита нови реалности и нова среда за сигурност, наред с класическите опори на националната сигурност – армия, полиция, специализирани служби. На преден план излиза сигурността на гражданина, правата и свободите на гражданите, правото им на достоен живот, на достъпно и качествено образование, на работа и достойни доходи, на сигурна и здравословна среда на живот, на правото да се чувстват достойни хора в демократична и правова държава, да се чувстват защитени като български граждани. Докладът трябва да е по-близък до отделния човек, до неговите проблеми, които, събрани в съвкупност, определят дневния ред на обществото, но затова е необходимо държавническо мислене и държавен стратегически подход при дългосрочното подреждане на приоритетите. Формулировките и отчетите за отделните политики не дават ясна представа за целесъобразност и насоченост на извършените дейности, а от тук и за набелязване на ясни мерки. Нашата критична оценка за Доклада не е самоцелна. Многобройни и разнообразни са предизвикателствата пред националната ни сигурност и успешното справяне с тях зависи в голяма степен от това доколко са адекватни, обективни и задълбочени оценките за динамиката на основните рискове и заплахи пред сигурността, като посочването на заплахите и рисковете трябва да бъде заедно с идентифицирането на причините. Това в Доклада липсва и затова нашите оценки са критични. В потвърждение на общите оценки ще се спра на няколко конкретни пункта. На страница 30 се посочва, че социалната маргинализация, бедността и изолацията на някои малцинствени общности ги правят уязвими за влиянието на радикални идеологии, и продължава с констатациите, твърде общо формулирани, за да се стигне до извода, че наличието на тези процеси е свързано с нарастване на рисковете за националната сигурност. Тези констатации, макар да се нуждаят от допълване и анализ на причините и състоянието, насоките на развитие, са достатъчно тревожни, за да налагат по-сериозно отношение и място в доклада. Това липсва, но не само това. Дори в констативната част не можем да се съгласим с оценки, които са далеч от реалността. Например констатациите, че крайнодесните, крайнолевите и анархистките организации са с ограничена членска маса и нямат значима обществена подкрепа, изискват уточнението, че част от тях са поканени и участват в управлението на страната, при това няма как заплахата от дейността им да се оценява като ниска. По дефиниция национализмът е крайна идеология и не може да бъде умерен, каквито внушения има. По-нататък, липсва каквото и да е виждане на изпълнителната власт по двата пункта, на които акцентирах. Несериозно звучи и не можем да приемем, че ефективното противодействие на радикализацията единствено изисква изграждане на система за ранно сигнализиране при прояви, освен ако наличният съюз „и“ не е случайна техническа грешка, а е останал по невнимание и води до извода, че част от изготвения Доклад е спестен от народните представители. Риторичен е въпросът: защо Докладът мълчи по заплахата за националната сигурност с дейността на националистически формации и участието им в управлението на страната? На следващо място, ще посоча един аспект от външната политика – дейността в региона, отношенията ни със съседните държави. В тази връзка е необходимо да се подчертае, че липсва ясна позиция и стратегия за създаване, поддържане и задълбочаване на междусъседските отношения на страната ни. Не може да има несъгласие с тезата, че мирът в страната се гарантира с мир със съседите, мир в региона, а този мир изисква взаимовръзки и инвестиции, много работа на дипломацията без емоции и предразсъдъци. България трябва да заеме категорична позиция, че Балканите трябва да станат част от Европейския съюз и НАТО. Това означава и активна позиция в подкрепа на продължаването на преговорния процес между Европейския съюз и Турция. Това означава ясни стъпки по отношение и на Западните Балкани в контекста и на Европредседателството. Сега имаме историческия шанс да се проявим с проактивната си позиция по отношение на разширяването на Евросъюза като част от стратегията ни да намерим достойно място в политическото ядро на Европейския съюз. В тази връзка ще посоча и държавната политика с българските общности извън граница. Тя трябва да обхваща всички български граждани без изключение. Ние трябва да отчитаме свещената връзка на всеки човек с родината и земята, която е ненарушима, тя е един път дадена, да отчитаме връзката на всяко лице с държавата чрез гражданството и да работим така, че всички български граждани без изключение да бъдат обхванати от грижата на държавата. В тази връзка са необходими и законодателни инициативи, необходима е и конкретна работа на институциите. Връзката с държавата е отговорност, но тя означава и упование, закрила в лицето на държавните органи и институции. Трябва да се мери с един аршин, за да няма поводи за въпроси. Уважаеми колеги, в Доклада се наблюдава един повърхностен подход към проблемите на националната сигурност, посочване на някакви констатации, без анализ на причинно-следствената връзка на явленията и процесите, посочване на законови и подзаконови нормативни актове, схематично щрихирани конкретни политики, които би трябвало да се случват. С това явно се изчерпват усилията, а може би и възможностите на правителството. Много е вероятно в следващия доклад след 4 – 5 месеца да ги видим в същата форма. Нещо повече – сигурно ще липсва и оценката за вицепремиери, които рушат държавността като елиминират държавните институции и са опасност за националната сигурност, съгласно и легалната дефиниция, която цитирах в началото. Издигайки като основен критерий за ефективност на системата за национална сигурност, Стратегията на първо място посочва гарантиране на правата, свободите, сигурността и благосъстоянието на гражданите, обществото и държавата. В тази насока липсва всякаква яснота за начините за постигане, не се забелязва дори и намерение. Не на последно място по значение е липсата на посочените специфични рискове и заплахи през следващата година с конкретни мерки и действия за преодоляването им и тяхното решаване, както и липсата на ефективен модел за управление на отбраната. Формулираните като приоритети за 2017 г. клиширани намерения не отразяват един реалистичен подход за една активна политика, основаваща се на национална идентичност, съчетана с позитивните реалности на членството на страната в НАТО и Европейския съюз. Няма ясна рамка за развитие на комплексните способности, адекватни на рисковете и заплахите с приоритет на сили и средства по заявени вече ангажименти. Няма баланс между потребности и ресурси по осигуряване на всеки един елемент от системата за национална сигурност. Няма ясни приоритети за председателството на Съвета на Европейския съюз. Политиката за формиране на условия за единение на нацията, за духовен напредък, за развитие на култура, образование и социален стандарт, повишаването на качеството на живот на всеки български гражданин, гарантирането на неговата сигурност също липсва. Всичко това, уважаеми колеги, ни дава основание да не подкрепим разглеждания Годишен доклад в този му вид.

Също няма. Закривам разискванията.

Това е много

против 96, въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Отрицателен вот – народният представител Корнелия Нинова.

В едната част правителството на Борисов отчита какви реформи е направило през 2016 г. Например казва: „Направихме образователна реформа.“ Във втората част отчита резултата от тези реформи и казва, например в образованието: „През 2016 г. се увеличиха напускащите деца от училище, неграмотността“ и така нататък. И третата част – ще продължаваме по същия този път. Тоест направихме реформи, в резултат на тях се влоши състоянието на системите в България, но ние продължаваме по този начин. Не можем да подкрепим такава политика. Затова и гласувах „против“! Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова. Не виждам други искания за отрицателен вот. С това програмата ни за днес завърши. Съобщения за парламентарен контрол на 6 октомври 2017 г., петък: 1. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на един въпрос от народния представител Николай Цонков. 2. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на един въпрос от народния представител Веска Ненчева и на едно питане от народните представители Ивелина Василева и Димитър Бойчев. 3. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на един въпрос от народния представител Петър Витанов и на едно питане от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева. 4. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Гьоков и Антон Кутев. 5. Министърът на здравеопазването Николай Петров ще отговори на седем въпроса от народните представители Валентина Найденова, Кристина Сидорова, Миглена Александрова, Елена Йончева, Кольо Милев и Таско Ерменков, както и на Георги Михайлов, който има два въпроса. 6. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на три въпроса от народните представители Николай Тишев, Димитър Георгиев и Георги Стоилов. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: министърът на културата Боил Банов – на един въпрос от народния представител Николай Тишев; - министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на един въпрос от народния представител Андон Дончев; министърът на вътрешните работи Валентин Радев – на един въпрос от народните представители Дора Янкова и Радослав Стойчев; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос от народния представител Дора Янкова; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на три въпроса от народните представители Любомир Бонев, Георги Йорданов и Манол Генов, и Николай Тишев, и на четири въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Димов Иванов – два въпроса, Лало Кирилов и Радослав Стойчев, както и Йордан Младенов; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на четири въпроса от народните представители Николай Бошкилов, Миглена Александрова, Ирена Анастасова Анастасова и Николай Тишев. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на: - два въпроса от народните представители Александър Симов и Михаил Христов към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев; въпрос от народния представител Севим Али към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков; - въпрос от народния представител Борис Ячев към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Поради участие в заседанието на Висшия консултативен политически борд, чиято цел е обсъждане и детайлизиране на програмата на българското председателството на Съвета на Европейския съюз, в парламентарния контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министърът на външните работи Екатерина Захариева. Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Нено Димов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев. Поради изчерпване на времето, предвидено за днешния пленарен ден, закривам пленарното заседание. Утре заседанието е от 9,00 ч. Продължаваме със законодателна дейност, след това от 11,00 ч. – Парламентарен контрол. Тишев.